(HNS)** Nastavljamo sa - Konačni prijedlog Zakona o carinskoj službi, drugo čitanje, P.Z. br. 340 Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta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 U ime predlagatelja zamjenik ministra financija Boris Lalovac. Izvolite zamjeniče. Zakonom o carinskoj službi uređuju se pitanja koja se odnose na nadležnost i poslove carinske službe i organizaciju i ovlasti posebnosti u pravima, obvezama i odgovornosti carinskih službenika. Ulaskom RH u članstvo zemalja EU carinska uprava je u obvezi preuzeti ulogu fiskalne i sigurnosne zaštite cjelokupne EU te osigurati slobodno kretanje roba između zemalja članica EU i trećih zemalja. RH postaje 1.srpnja 2013.dio jedinstvenog carinskog prostora EU što podrazumijeva ukidanje graničnih carinskih ispostava prema zemljama prema zemljama EU i to u Italiji, Sloveniji i Mađarskoj. Od ukupne robne razmjene RH s inozemstvom ostvaruje 61% sa EU. Navedeno ima za posljedicu reorganizaciju, izmjenu ustroja i načinu rada sadašnjih carinskih ispostava za robno carinjenje unutar zemlje. Ono što je bitno reći da se ono što se mijenja je organizacija u svrhu učinkovitog ostvarivanja planiranih ciljeva, predlaže se ustrojavanje ustrojavanje carinske službe na tri temeljne razine kao središnji ured kao što je i sada jedan, područni carinski uredi znači 4 carinska ureda regionalni Zagreb, Split, Rijeka i Osijek te carinski uredi i granični carinski uredi 18+10, vezano je za za granične prijelaze. Djelokrug poslova središnjeg ureda je pretežito ostao isti, područni carinski uredi su novi organizacijski oblici koji su po sadržaju i opsegu posla veći i značajniji od dosadašnjih carinarnica. Carinski uredi se ustrojavaju u unutrašnjosti područja RH osim carinjenja i jačanja poslova u vezi trošarina i posebnih poreza. Primarna je djelatnost vezana uz poslove nadzora, dok se granični carinski uredi formiraju na samog graničnoj crti i u njima se obavljaju tzv. robno granični poslovi. … ovi poslovi nadležnost i rezultat su višegodišnjeg promatranja dobre prakse koji se primjenjuje u carinskim službama zemalja EU. novost u ovome zakonu je proširenje nadležnosti i poslova carinske službe sa svojim administrativnim i tehničkim kapacitetima, želi se pridružiti kao ravnopravna služba ostalim nadležnim službama i agencijama u pomoći i poslovanju učinkovitog suzbijanja tzv. sive ekonomije na cjelokupnom teritoriju RH. U okviru novih nadležnosti poslovi su usmjereni na nadzorne aktivnosti primjerice u području sprečavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti u gospodarenju otpadom u području opće sigurnosti proizvoda u području morskog slatkovodnog ribarstva. Također ustrojem carinskih ureda se postiže teritorijalna nadležnost što je od iznimne važnosti za buduće nadzorne aktivnosti. Carinski službenici će obavljati nadzorne poslove na svim otvorenim i zatvorenim prostorima. Također imenovanje na osnovu javnog natječaja ravnatelja, zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja i pročelnika područnog carinskog ureda ono što bitno reći da je u primjeni nakon idućih parlamentarnih izbora tek ide novi ustroj u tom dijelu izbora i imenovanja ravnatelja. carinska služba se ustrojava kao moderna, profesionalna karijerna služba. Uvođenjem carinskih zvanja što će omogućiti hijerarhijsku prepoznatljivost i karijernu strukturu koja omogućuje sustav napredovanja u odnosu na postignute razine rezultata znanja, vještina i radno iskustvo. da smo vrlo slično prilagodili postojećem sustavu kao što je i prije nekoliko godina i policija imala jedan novi ustroj, znači vrlo sličan u tome dijelu je preusmjerena i reorganizirana i carinska uprava. Ovdje bih samo nekoliko podataka budući da ne kažem da ne kažem višak određenih radnih mjesta, ukidanjem određenih ispostava vodili smo brigu o tome upravo u ovom dijelu jednim dijelom što smo rekli da ćemo proširiti određeno poslovanje carine pogotovo u području sive ekonomije koje imaju fiskalni učinak gdje ćemo kolege iz carine dati i osigurati kroz te nove poslove da mogu ostati svakako u službi. Ukratko bih vam rekao od 1.7.2012.godine broj ljudi do danas koji su negdje planirani znači prošle godine od 1.7.2012.bilo oko 3091 zaposlenik u carini. Danas je 2997 tu je negdje 94 službenika manje s tim da je veći dio također ili prešao već u toj prvoj fazi ili su tražili po raznim drugim službama smo pokušali organizirati njihov posao. Također ukupno sada je 238 djelatnika carine. U tijeku je realizacija premještaja pa ću vam reći u Ministarstvu unutarnjih poslova je 44, u Ministarstvu financija uži dio 11, jako veliki dio ide u Poreznu upravu oko 103.također u Državni inspektorat, Ministarstvo pravosuđa 66, Ministarstvo prometa 10 te u ostale službe. Znači vodimo računa da se svi djelatnici koji su na tim poslovima pokušavali pogotovo jel je bilo teško kada ste radili na tim graničnim prijelazima sada da ih se prebaciva na druge granične prelaze nego smo im pokušali na mjestu gdje žive da na tom mjestu gdje su živjeli i radili da na tom mjestu unutar drugih organizacijskih službi naći nove aktivnosti. Također je bitno reći da će još do kraja godine oko 29 službenika odlazi u mirovinu. U ovom periodu je 39 otišlo u mirovinu tako da je negdje oko 2700 djelatnika carine negdje predviđeno ovom prvom i drugom fazom fazom reorganizacije. Ali smatramo da će ovim novim …, pogotovo u području sive ekonomije, u području kvalitete proizvoda i opće sigurnosti proizvoda gdje bi kolege iz carine koje imaju jako dobra svoja znanja, koji su radili na svojim poslovima da će zapravo zamijeniti također u poslovima koje će imati značajan također i fiskalni učinak. Znači Vlada se vodila socijalnim kriterijem da ipak ajmo reći i ova organizacija koja se događa zbog ulaska u Europsku uniju da veći dio ne izgubi posao nego da se nađe po drugim službama, a unutar onih koji nisu mogli naći da ih se zapravo preraspodjeli na ove poslove koje će carina zapravo obnašati u budućnosti. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Za repliku se javio Goran Marić. Izvolite kolega. Hvala lijepa. Gospodine Lalovac, ne postoji u hrvatskom društvu segment koji ne zahtijeva racionalizaciju. Nema tog mjesta državnog troška gdje nije moguće provesti racionalizaciju i dobro je da ste pristupili racionalizaciji i u carinskoj službi u Europsku uniju se štošta mijenja, i opseg posla što ste vi već intervenirali pa ste i ukinuli neke ispostave carinske. Sami ste rekli da radite novi ustroj Carinske službe. Istinska racionalizacija bi se napravila kad bi Carinska služba i uprava carinska bila u sustavu Porezne uprave. Nema nikakvog razloga ako je do sada bilo zbog opsega posla, zbog broja zaposlenih, zbog organizacije, da trenutno od danas Carinska služba nije u sustavu Porezne uprave i da je ravnatelj Porezne uprave nadležan Carinskoj službi jer je carina jedna vrsta poreza. U mnogim zemljama je to već tako i tu bi se najviše učinilo i učinkovitosti Carinske službe jer je do sada bio često slučaj da zbog neinformatizacije čak nisu bile povezane ni carinske ispostave, da je špediter koji je dugovao na Carinskoj ispostavi Rijeka išao zbog duga carinit u Šibenik jer Šibenik ne zna da Rijeci duguje. A onda u Ministarstvu se vodi porezni dužnik pa mora sa tri, četiri strane se prikupljati informacija po kojim osnovama duguje. Istinska racionalizacija bi bila ta i kad-tad će se to trebati napraviti radi potpune učinkovitosti cijelog Ministarstva financija, a sve drugo samo se može obrazlagati potrebom da netko ima višu razinu rukovođenja ili nekakvog statusa u državi što je nepotrebno. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Da li u ime radnih tijela netko želi uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala i vama. i ovo što je gospodin Lalovac govorio je naprosto posljedica toga što nestaje stotine km granice prema Europskoj uniji, a postojeća granica praktički koja je prema Bosni postoji. Prema tome, isključivo smanjenje broja ljudi je posljedica toga, ali to je i jedan od glavnih stvari o kojima treba raspravljat u ovom zakonu jer ovaj zakon ako ga gledaju pravnici oni će možda naći nešto da bi moglo biti ovako ili onako. Ako ga gledaju ljudi koji su stručnjaci za radno pravo isto će tako, ako gledaju sindikati, dakle svatko može naći nekakav zarez da mu se nešto sviđa. Međutim ono što je kod ovog zakona, a to sam rekao i zadnji puta, on u osnovi je napravljen tako da hrvatska carina bude organizirana kao što su organizirane i većine carinskih službi u na kraju krajeva od 1.7. kad uđemo u Europsku uniju, onda poslije toga kad se potpišu određeni protokoli, sve, na kraju Hrvatska će i biti negdje preko tisuću km kopnene granice, praktički granica Europske unije i hrvatski carinici će obavljat posao uniju. Međutim, ono što želim svakako opet ponovit u raspravi, iskreno govoreći nije mi jasan ovaj zadnji pasus da tako kažem, u obrazloženju ovog zakona predlagatelj kaže da u odnosu na primjedbe i prijedloge koje su tijekom sjednice Hrvatskog sabora na Prijedlog zakona o Carinskoj službi iznijeli zastupnici, sad je pobrojano nas nekoliko oporbenih zastupnika, predlagatelj navodi da nakon što je sve primjedbe, prijedloge i mišljenja pomno razmotrio isti nije prihvatio iz razloga što su primjedbe općenite i ne odnose se na tekst prijedloga zakona. Dakle ja ne smatram da primjedba da tražimo podatak i drago mi je da je gospodin Lalovac iznio neke podatke koje mi nažalost kao saborski zastupnici nismo mogli dobit, bez obzira na opetovano traženje na Odboru za financije, da dobijemo točan podatak koliko ima zaposlenih u carini. Sad gospodin Lalovac barata sa cifrom 2997, a u ovom materijalu govori se o 3051, međutim to je nebitno, na 3000 zaposlenih da li je 50 i više ili manje. Zašto je ovo vrlo bitno, jer kad pogledate kvalifikacionu strukturu onda ćete vidjeti da 60% zaposlenih ima srednju stručnu spremu i nižu stručnu spremu i kad samo pogledate što je govorio zamjenik ministra, dakle neću govorit ja nego ću se naprosto pozvat na ono što je rekao on, dakle ovih 1000 i još nešto ljudi, 200, koji imaju visoku i višu stručnu spremu ne mogu odgovoriti sami tim zadacima. Dakle problem je kvalifikacione strukture od 1750 srednje stručne spreme i 34 niže stručne spreme, dakle a uz puno poštovanje prema tim ljudima koji su radili onaj carinski posao pošteno, korektno, ali oni ne mogu naprosto odgovoriti nekim zahtjevima i kasnije ću se pozvat na jedan članak za koji smatram da je vrlo bitan i ovlastima koje dobivaju. Jer gledajte, ako i u Poreznoj upravi, ako u Državnom inspektoratu, ako bilo kojim drugim da tako kažem represivnim službama u državi se traži da inspektori, samostalni inspektori imaju visoku ili u najmanju ruku višu stručnu spremu, ali onda moraju imati određenih godina radnog staža, da dobiju posebne ovlasti. Jer imati inspektorsku značku to su posebne ovlasti. Prema tome, dakle zašto sam zadnji put govorio puno o tome i upravo zbog toga znajući što carinu očekuje u narednom razdoblju. Iskreno, nikako se ne mogu složiti da se carine i Porezna uprava stave u isti koš jer to je naprosto nešto što ne ide u isti koš. Jer toliko je različito da da naprosto ne mogu ići u isti koš, bar ne kod nas još oho ho godina. Dakle, očekivao sam da ćemo dobit podatak s obzirom na to da nestaju svi granični prijelazi prema Mađarskoj, Sloveniji, Italiji i onaj morski dio, da nam se kaže koliko ljudi je temeljem ovog zakona, dakle ne temeljem toga što netko želi nego temeljem ovog zakona, temeljem novog ustrojstva o kojem je govorio zamjenik ministra, dakle koliko ljudi da bi se to pokrilo treba. Iz jednostavnog razloga što onda će se reći da od ovih 3000 da li 50 ili 2997 nije bitno je viška 500, 600, 300, 400, uopće nije bitno koliko ljudi ali ih je viška. Druga stvar, s obzirom da o tome je isto govorio nešto zamjenik ministra, s obzirom da nestaju ovi carinski prijelazi na sjeveru Hrvatske, ti ljudi koji će ostati raditi u carini će se morati pomaknuti južnije i pitanje da li će se svaki dan moći vraćati u mjesto svog stalnog boravka. Ako će se i vraćati hoće i poskupiti i troškove prijevoza, svega. Druga stvar, mi na žalost nemamo te tzv. kadrovske stanove iako bi bilo dobro da ove inspektorske službe i nadzorne službe nakon toliko i toliko godina se rotiraju da se naprosto maknu s jednog područja i stave na drugo područje. Vjerojatno bi bilo daleko manje nekakvih priča i vjerojatno bi bio i efikasniji rad, ali na žalost mi u ovom trenutku nismo materijalno u takvoj situaciji da to napravimo. Dakle, moraju se dogoditi određene stvari. A s obzirom da se radi o ljudskim sudbinama i s obzirom da ćemo mi dignuti ruku za ovaj zakon ili bit protiv njeg kako tko, smatram da smo to kao saborski zastupnici trebali dobiti taj podatak. Ne vidim razloga ovo što je pročitao zamjenik ministra da nije mogao dobit svaki zastupnik na klupe. Ja naprosto ne vidim razloga zašto, tim više što je to bio zahtjev na Odboru za financije. Dakle, nije bilo nešto što nije zahtijevano. Ali kažem, tako je kao što je, pa mislim da itekako treba vodit o tim ljudima brigu, da treba voditi brigu o njihovoj egzistenciji, da treba vodit brigu o njihovom doškolovanju osobito onih koji će se baviti sa trošarinskim robama. imamo veliku granicu prema Bosni i Hercegovini. Vidjet ćete sad nakon sljedećeg povećanja trošarina koje će trošarine za cigarete biti u Hrvatskoj, a koje trošarine za cigarete će biti u Bosni i Hercegovini. Čim imate veliku razliku razliku u porezima tzv. visoko tarifnih roba, a te visoko tarifne robe su robe koje imaju trošarine i onda su one itekako plodno područje za šverc. Jer ako je vama razlika na šteki cigareta 50, 60 ili 100 kuna onda sigurno da je to vrlo interesantno prenest preko granice i prodati i na takav način, ali to je nešto što se događa dugi niz godina i to je problem uvijek kad u susjedstvu imate nekoga tko ima puno, puno niže trošarine nego vi. Također drugačiji načini obračun trošarina i što se tiče naftinih derivata, dakle trošarinska skladišta alkohola, sve skupa. Dakle, nešto drugačije nego što je bilo prije. I zato je bilo vrlo interesantno za vidjeti od ovih postojećih 1200 ljudi sa visokom i višom stručnom spremom kako će oni bit raspoređeni, koliko ljudi će ostati u carinarnici u Jankomiru, u Novom Zagrebu, negdje drugdje. Što će biti sa carinarnicom u Krapini ili Goričani, dakle tamo gdje su bile veće carinarnice i kud će ti ljudi otići i kamo će otići. Dakle, to je nešto što ja smatram da nije nebitno što se tiče ovog zakona. A sada ono što smatram da ovdje svakako u ovom Saboru trebamo raspraviti jer da nam se ne bi sutra dogodilo da nam Odbor za pritužbe pa i zaštitu ljudskih prava bude obasut razno raznim primjedbama. Dakle, radi se o članku 49. gdje se kaže u stavku 1. da ovlašteni carinski službenik radi provođenja nadzora može ući i pregledati, pretražiti poslovne prostorije, prostore, zemljište i objekte. To danas ne može niti policija, niti inspektor, niti nitko bez nekakvog naloga ili nečega. Dakle, ovom odredbom ako mi izglasamo ovo carinski službenik dobiva praktički neograničenu moć da radi što hoće. Ili u članku 3. zapravo stavku 3. istog članka se kaže ovlašteni carinski službenik će prije ulaska i pregleda iz stavka 1. ovog članka izvijestiti odgovornu osobu i zatražiti da prisustvuje pregledu. Iznimno ako to nalažu posebne okolnosti ovlašteni carinski službenik obavijest može dati i nakon ulaska i od počinjanja pregleda. Razlog ulaska od počinjanja pregleda bez prethodnog obavještavanja odgovorne osobe posebno će se obrazložiti u zapisniku stavka 5. ovog članka. Dakle, dajemo ovlasti. Ja ne znam da li itko i jedna represivna služba u Hrvatskoj ima ovakve ovlasti, i jedna represivna služba. Znam da porezni inspektori nemaju ovakve ovlasti. Dakle, porezni inspektor ako dođe točno se zna, isto tako i policija. Policija ne može izvršiti pretres bez nekakvog posebnog naloga. Dakle, ovo je nešto što otvara mogućnost maltretiranja, mogućnost samovolje, mogućnost bilo čega. Dakle, ja govorim onu krajnju negativnost koja nam se može dogoditi. Jer kad je idealno, onda je idealno, onda nema problema. Međutim, s obzirom da se radi o ljudima koji su, dakle počinili nekakvo kazneno djelo šverc ili nešto, logična stvar da će oni na sve načine pokušati spriječiti da se dođe do dokaza. Ako vi ovo otvorite, ako nemate osposobljene ljude, pa na kraju imate poslije toga i uporabu oružja i svega ostaloga onda možete misliti što se može dogoditi. Dakle, ja samo molim predlagatelje da vide kako su ovakve stvari riješene u drugim zemljama, da li se to može baš tako ući nekome u stan. Jer vi kad dođete nekom u stan on ako, ima vam tu točno, tu vam točno ima pregled i predaja, imate točno kod stana ako vam se kaže da je na stanu da on može ući u stan i pregledati. Vi nemate točno definirano koji dio stana se odnosi na poslovni prostor. … /Upadica se ne razumije./… Znam ja što piše, sve sam ja to dobro pročitao. Ali vi nemate definirano koji dio stana vam je poslovni prostor. To može biti i dnevna soba. Dakle, ja vam samo govorim da je ovo vrlo, vrlo opasno i da o ovome treba razmisliti. A vi sad kako god hoćete. I vraćam se na članak 64. i dalje smatram da je ove odredbe što mora ispunjavati ravnatelj su naprosto smiješne. Ja mislim da izuzev ravnateljica dječjeg vrtića koje su si jasno uspjele u zakon ugraditi da ravnatelj dječjeg vrtića može biti jedino odgajatelj, a ne može biti profesor, ne može biti učitelj, oni ne mogu oni se ne bave s djecom tako smo i mi u Carinski zakon pokušavamo ugraditi da ravnatelj Carinske uprave može biti veli najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima iz djelokruga carinske i porezne službe, unutarnjih poslova i drugih sigurnosnih inspekcijskih nadzornih službi. nije funkcija ravnatelja Carinske uprave da ide u inspekcijske nalaze, vrši kontrolu i sve nego funkcija ravnatelja Carinske službe je da organizira službu da ona funkcionira. Dakle, ja mislim da ovdje daleko važnije bi bilo i bolje da ravnatelj Carinske uprave ima organizacijske sposobnosti da je bio negdje nekakav direktor, predsjednik uprave ili nešto da naprosto zna postaviti sustav da funkcionira, a ne da zna izvršiti kontrolu. Dakle, to je jedan totalni promašaj. Dakle, da li mi na čelu Carinske uprave želimo čovjeka koji će organizirati sustav da funkcionira ili želimo čovjeka koji će hodati okolo i vršiti inspekcijski nadzor? A po ovim odredbama ovdje je upravo to. sad ćete reći recimo da se član nekakve velike korporacije u Hrvatskoj javi za ravnatelja Porezne uprave on ne može imati nikako uvjete da postane ravnatelj Carinske uprave jer ne može imati 15 godina radnog iskustva iz djelokruga carinske, porezne, unutarnje i drugih sigurnosnih inspekcijskih i nadzornih službi. Pa ja mislim da bi ovdje daleko bilo bitnije da ima recimo 15 godina rada u financijama ili nekakvim pravnim poslovima nego u ovome. Dakle, onda sljedeći nonsens u toj odredbi, najmanje 10 godina na radnom mjestu rukovodećeg državnog službenika. Dakle, opet smo zabetonirali da na čelo Carine ne može doći nitko izvan državne službe. Deset godina rukovodećeg državnog službenika. Pa vama i rukovodeći državni službenik šef iz pisarnice negdje na određen način. Jer u sudu je pisarnica velika i on je isto rukovodeći državni službenik. I znači on može doći na Carinu, ima uvjete, ali recimo predstojnik uprave nekakve velike kompanije ne može doći jer on nema 10 godina iskustva u državnoj službi. I članak 65. ovo je posebno interesantno. Ravnatelj se može razriješiti prije isteka roka na koji je imenovan na osobni zahtjev, radi trajne nesposobnosti za rad i obnašanje funkcije, ako je izvršnim rješenjem utvrđen odgovornim za tešku povredu službene dužnosti ili prestankom službe po sili zakona. Dakle, jedino ga možete smijeniti ako ga ubijete, mislim karikiram. Ispričavam se možda na grubom izrazu ali drugog načina da smijenite ravnatelja uprave unutar 5 godina koliko njemu traje mandat nemate. njemu traje mandat 5 godina, dakle ako nije počinio kazneno djelo ne možete mu ništa napraviti, ako se nije razbolio pa ne može funkcionirati kao takav i vi ga drugačije ne možete smijeniti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolega Šuker, vrijeme radna mjesta rukovodećih carinskih službenika. Dakle, o tome sam govorio i zadnji puta i stvarno mi je žao što predlagatelj zakona smatra da su to nebitne primjedbe na zakon jer ja smatram da su ovo itekako bitne jer se radi o onima koji će provoditi ovaj zakon. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje, Goran Marić. Izvolite kolega. Hvala lijepa. Kolega Šuker nisam kazao da će ovaj Zakon o Carini pridonijeti racionalizaciji nego sam govorio kako svaki segment ima prostora za racionalizaciju i što bi bila istinska racionalizacija u Carinskoj službi. Ali, činjenica da će i ova pod navodnicima "racionalizacija" dovesti donekle i zbog objektivnih okolnosti do novo nezaposlenih ljudi, negdje oko 1000. Očekuje se i prekvalifikacija, a spominje se i da će se većina usmjeriti u suzbijanju sive ekonomije. Taj pojam suzbijanja sive ekonomije je prilično rastezljiv i nejasno definiran. A što se tiče prekvalifikacije ne znam u što bi se mogli ljudi u Hrvatskoj danas prekvalificirati da bi mogli dobiti posao, što je to za čim žudi hrvatsko gospodarstvo, a kamoli prekvalificirati ljude koji su u poznijoj životnoj dobi jer to je jednostavno proces često skoro pa neizvediv. Što se tiče ovih uvjeta oko ravnatelja Carinske uprave to su neodrživi uvjeti, to ne može logika ni razum podržati takve uvjete. Zamislite da za ravnatelja parka prirode se traži da može biti samo onaj tko je 15 godina rukovodio parkom prirode. Ili da ravnatelj bolnice može biti samo onaj tko je vodio bolnicu najmanje 15 godina. To je tipičan primjer diskriminacije kad već govorimo u zadnje vrijeme često o diskriminaciji u Hrvatskoj. A što se tiče vašeg mišljenja o odnosu Porezne uprave i Carinske uprave pa logično da su različita mišljenja i ona su dobrodošla. Jer samo treba argumente za jedno i za drugo i doći do pravog rješenja jer ako isto svi mislimo onda nismo ni počeli misliti. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor kolega Šuker izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Marić zašto sam rekao racionalizacija? Zato što ste vi to govorili a nešto u kontekstu onoga što je govorio zamjenik. Međutim ono na čemu ja inzistiram od početka i u ime kluba, a i na odboru je da nam se predoči kako je stanje sa zaposlenima iz jednostavnog razloga što se radi o sudbini nekoliko stotina ljudi. Druga stvar, nije svejedno raditi i subotu i nedjelju i ponoći kako su radili carinici na carinskim prijelazima i sada će otići u nekakvu državnu službu gdje će im biti plaća o ho ho manja. Ne koeficijent početni nego u odnosu što su zarađivali. Druga stvar, većina tih ljudi koja je radila na carini na graničnom prijelazu je u svojoj profesionalnoj karijeri već imala jednu prekvalifikaciju, vrlo malo njih je bilo izučeno i obrazovano da rade na carinskim prijelazima već su došli iz nekakvih drugih poslova osobito '90.-tih godina i prekvalificirali se. Dakle to je nešto o čemu se mora raspravljati. Ja dobro znam kada smo počeli pregovore da je tada bilo rečeno da će Hrvatskoj što se tiče šengena faliti nekoliko tisuća policajaca i da Carinska uprava i Ministarstvo policije tj. MUP tj. ravnateljstvo policije trebaju razgovarati kako da međusobno riješe taj problem viška ljudi. A što se tiče carinske i porezne normalna stvar svako ima svoje razmišljanje svega međutim mislim da je ključna stvar da se Carinska uprava u ovakvom obliku uhoda da se uspostavi, a onda oko naplate određenih dažbina na granici o tome se može razgovarati kasnije jer ponavljam tu je ključno trošarinske robe i šteta je što Financijska policija i ljudi koji su radili u Financijskoj policiji nisu premješteni većim dijelom u Carinsku upravu da preuzmu posao što se tiče trošarinskih roba jer ponavljam nas sa BiH dijeli preko tisuću km granica, a velika je razlika u trošarinama prije svega na alkohol i cigarete. Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime Hrvatskih laburista Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima. Evo pročitat posljednji odlomak, čini mi se da je samo jedna rečenica obrazloženja ovoga zakona, ovako stoji "U odnosu na primjedbe i prijedloge koje su tijekom sjednice Hrvatskog sabora na prijedlog Zakona o carinskog službi iznijeli zastupnici Ivan Šuker, Mladen Novak, Branko Vukšić, Ana Lovrin, Stjepan MIlinković i Zlatko Tušak predlagatelj navodi da nakon što je primjedbe, prijedloge i mišljenja pomno razmotrio iste nije prihvatio iz razloga što su primjedbe općenite i ne odnose na tekst prijedloga zakona". Čista laž jer gospodin Šuker je upravo sada govorio, govorili smo o istoj stvari. Govorio je o uvjetima za natječaj za šefove carina. Istu stvar sam govori i ja i mislim da su i moje kolege govorile o tome na koji način tko sve može biti šef carine. Ono što je rekao kolega Marić neki su ljudi diskriminirani upravo u ovom zakonu. Ako hoćete konkretnije što treba konkretnije napraviti? Mijenjati zareze, uskličnike pa da nam usvojite. Prema tome, ovo je netočna i zapravo podcjenjuju se svi ovi koji su ovdje navedeni imenom i prezimenom, podcjenjuju se njihove rasprave i podcjenjuje se na taj način opozicija u Hrvatskom saboru, međutim nije to prvi puta ni zadnji put vjerojatno. Dakle, natječaj koji se ovdje spominju sasvim sigurno da se čak mogu rušiti i na sudu jer su oni diskriminirajući u odnosu na sve one sposobne ljude koji mogu obavljati daleko prije nego oni koji su predviđeni ovim zakonom. Šteta što još nije napisano tko su ti ljudi koji mogu biti šefovi. Znači točno je daje se ljudima koji već rade u carini prednost bez obzira kakva je njihova stručnost. Jedan od najvećih problema ovoga zakona teksta zakona koji isto tako smo upozorili u prvome čitanju jest članak 49.i članak 59. 49.članak dopušta carinicima da ima veće ovlasti od policije, zapravo carinici po ovom zakonu kako predviđa ovaj zakon imaju ovlasti suda i policije zajedno. Članak 59.propisuje pročitajte ga, što carinik mora govoriti kada ulazi zato što je sam sebi dopustio bez sudskog naloga, znači on je sam sebi prvo rekao e sada ću ući unutra bez sudskog naloga jer ja sam i sudac i ja sam taj koji će, oprostite hapsiti. Pa onda viče stoj, stoj, pucat ću itd. Znači ovime su narušena ozbiljno građanska prava. Ovime smo dobili nadslužbu. Pa zbog toga, zbog ovoga članka 49., 59.i uvjeta odnosno propisa na koji način se biraju šefovi carinskih uprava ovaj tekst ne može dobiti prolaznu ocjenu. U ostalim dijelovima može biti najkorektniji, ali ako zakon gazi građanska prava, ako ugrožava sigurnost građana Republike bez da o tome odlučuje sud u svim drugim primjerima, sud mora donijeti odluku da se upada u nečji stan, poslovni prostor jer mislim da je rekao gospodin Šuker, ja kada sam imao tvrtku moj poslovni prostor je bio u dnevnoj sobi jer sam imao u svom vlastitom stanu sam imao poslovni prostor. Znači može doći carinik sa pištoljem i vikati stoj pucat ću. Pucat ću i ja. Tu su stvari koje nas trebaju zabrinuti, da se na ovakav način, da se uopće pretpostavi Carinska služba građanskim slobodama, mislim da nije časno za ovaj Sabor. Valjda je to u uvodnom obrazloženju, zapravo završnom ovaj puta se svodi pod proširenje nadležnosti Carinske službe. Da, to jest proširenje nadležnosti Carinske službe jer uzima prerogative i policije i suda. Slažem se u potpunosti s onima koji su govorili suzbijanje sive ekonomije novim carinskim ustrojem koji će biti prilagođen ustroju carinskih carinskih službi Europske unije, poglavito onih carinskih službi koje graniče, koje su granica Europske unije. Pitanje je što to znači, na koji će se način ta siva ekonomija suzbijati. Da li je to jedna floskula jer mi se sa sivom ekonomijom borimo još od onih ako se sjećate Titovih petoljetki pa nikad se nismo s tom sivom ekonomijom. Isto je bilo u vrijeme komunizma floskula u sivoj ekonomiji, tako je danas floskula u sivoj ekonomiji. Jedna od bitnih stvari je upravo i što su kolege prije govorile, struktura

Znači to čitavo vrijeme govorimo ovdje za saborskom govornicom, govorimo o cjeloživotnom obrazovanju. To jest zadaća da ti carinici ne dobiju otkaze, da ti carinici ne budu poslani na cestu nego da im se omogući školovanje i da kroz određeno vrijeme koje će biti propisano steknu uvjete, steknu diplomu koja će im omogućiti ostanak u Carinskoj službi. Još jedanput napominjem, za Hrvatske laburiste je neprihvatljiv zakon već zbog ovih odredbi članka 49. i članka 59. te načina na koji će se raspisivati natječaji za šefove carine. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo repliku Ivana Šukera na vaše izlaganje. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ono što nisam stigao reći u svojoj raspravi, a to je ovaj dio od članka 59. Kolegice i kolege, mislim da je krajnje neprihvatljivo da stoji da način nošenja i uporabe vatrenog oružja pravilnikom propisuje ministar financija. Upotrebu i nošenje vatrenog oružja valjda jedino može propisati ministar unutarnjih poslova. I opet ponavljam, sve je dobro dok je dobro, sve je dobro dok stvari ne odu nekakvu krajnost. Vi pogledajte koje kolege iz MUP-a imaju problema i koliko je zakonom definirano, nekakvim njihovim unutarnjim pravilnicima upotreba službenog oružja i koliko ne daj Bože kad ga policajac mora upotrijebiti, koliko obrazloženja i svega mora pisati oko opravdanosti upotrebe toga oružja. A mi ovdje ovako lakonski donosimo, gledajte, mi na ovakav način u jednu užasno tešku situaciju stavljamo carinike. Možda da je u ovom zakonu stajalo da pravila i način za korištenje, nošenje i uporabu oružja su ista kao i kod policajaca, pa bar bi ljudi znali što im je to. Jer ministar financija ne može nešto propisati što je u suprotnosti sa odredbama koje propisuje ministar unutarnjih poslova. To je ista priča da o nekom zakonu Ministarstva unutarnjih poslova stoji da će neke porezne zakone propisati ministar unutarnjih poslova. To naprosto nije u njegovoj nadležnosti. I zato sam rekao, ovo kad pogledate, imenovanje ravnatelja, to su četiri članka kad više dalje kopate onda bi još našli neke stvari, a ovo su samo stvari koje naprosto nisu dobre i bilo bi možda dobro da ovaj zakon s obzirom da ne ovisi još o ničemu da ili ide u treće čitanje ili da se odgodi glasovanje o njemu, da se … konzultacije sa kolegama iz Ministarstva unutarnjih poslova. Ja da vam iskreno kažem s obzirom da sam bio 7 godina u Vladi Republike Hrvatske ja se zgražam da ovakve stvari mogu proći kroz Ured za zakonodavstvo i da recimo kolege i baš me zanima kolega Lalovac, kolega Grabar, da li su na ove odredbe kolege iz Ministarstva unutarnjih poslova dale nekakve primjedbe. Da li su oni vama dali pozitivno mišljenje na ovaj zakon? Ja bih stvarno volio vidjet, ne daj Bože da se dogodi da jedan kolega carinik poslije 1.7. izvadi pištolj i recimo iz upozorenja zapuca u zrak, kakva bi bila procedura koju bi on morao obrazložit.

kolega Šuker, da, predviđeno je ovim zakonom da ministar financija propisuje uvjete za nošenje oružja, ali nigdje ne piše da svi nositelji oružja moraju proći psihofizičke pripreme. Znači ne piše ovdje, valjda se podrazumijeva da moraju proći psihofizičke pripreme. Međutim, članak 49. i 59. kad se pomno pročitaju i kad se vidi

privremeno, nakon 11.rujna te građanske slobode nikad nisu vraćene građanima SAD-a. Kod nas se nije dogodio 11.rujna, kod nas će se samo 1.srpnja dogodit i mi ćemo ukidati građanske slobode tako što će nam upadati u stanove carinici sa pištoljima i vikati stoj, pucat ću. To izgleda smiješno, ali ovo je tragično. I da nitko, nikome to čak iz vladajuće koalicije ne smeta. Nema veze, pa zašto ne bi carinici dolazili pištoljima u stanove. To je stvarno žalosno. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Lalovac sa suradnicima, kolegice i kolege. Niti klub HDSSB-a neće prihvatiti Konačni prijedlog zakona o carinskoj službi. Naime, ovim člankom 59. izgleda da će se Hrvatska pretvoriti u divlji zapad. Ako barem i malo od onog što je karikirano pomalo u Vukšićevoj u Vukšićevoj raspravi, ali toga će biti i u stvarnosti, dakle se ostvari. Uza sve to pokriće za ovakvo ponašanje, dakle stoj carina, stoj pucat ću, pištolj u ruci pomalo podsjeća stvarno na divlji zapad. A uza sve to u stavku 10. članka 59. piše da vrstu vatrenog naoružanja i streljiva koje koriste ovlašteni carinski službenici iz članka 54. stavak 1. ovog zakona uredbom propisuje glavni, ne pardon, Vlada RH. Ako to može ličiti na divlji zapad, pa možemo reći glavni šerif Republike Hrvatske. Što to postaje carina? Paravojna postrojba koja će upadati u stanove ljudima koji gledaju televizor, uživaju popodne itd. ili pak upadati u stanove ljudima kojih nema kod kuće, pa će onaj kad dođe vidjeti oho, evo ga, sjedi sa isukanim pištoljem i čeka ga da se vrati od nekuda. Zamislimo samo situacije koje se sve mogu, koje sve situacije mogu dogoditi ovakvim usvajanjem zakonskog propisa. Uz ovaj članak 59. koji zapravo daje više ovlasti carini negoli policiji i koji nije predvidio uopće, dakle mogućnost da policija sudjeluje zajedno sa carinikom, dakle u odori policajac. Dakle, nije predviđena nikakva osim carinika nikakva druga, dakle službena osoba prilikom ulaska ili u stan bilo uz odobrenje onog čiji je stan ili kuća, bilo bez odobrenja kako je to ovdje navedeno da se u iznimnim slučajevima, odnosno u slučajevima kada to zahtijeva taj carinski posao, kada postoji valjda dojava kako bi se reklo da uđe u stan bez da je uopće nazočan onaj tko je vlasnik stana. I ne samo da carinski službenik može tako ući sa naoružanjem vikati stoj, stoj, carina on ima pravo upotrijebiti i sprej, piše to ovdje u jednom od članaka to sam vidio. Dakle, i druge mjere fizičke mjere, dakle savladavanja onoga kome je određen da izvrši carinski nadzor. U onim člancima o kojima je govorio gospodin Šuker, dakle ulazak u, ovlašteni carinski službenik da može poput suda i policije zajedno ući u prostorije ili prostore koje uz prisustvo ili nazočnost onoga čiji je, tko je vlasnik toga stana ili je pak u stanarskom pravu ili pak da kažem uđe i bez njega u taj prostor to je zaista kažem pomalo slično rekao bih evo baš smo raspravljali malo gore ovako neslužbeno poput paravojnih postrojbi, poput komandosa koji upadaju i pregledavaju. E sada, Hrvatska će ući u tzv. Schengenski režim pitanje kada. Drugo što prestaju granice između Slovenije, Mađarske i Hrvatske, jer je Slovenija i Mađarska postaju članice EU pa će onda ovaj dio carinskih službi s granice sa Mađarskom i sa Slovenijom, dakle bit će pomak da kažem prema jugu na 1000 kilometara granice sa Bosnom i Hercegovinom i na nekih 150, 200 kilometara dunavske granice sa Srbijom. Da li, odnosno hoće li doći do viška službenika u carinskoj Da li će 1000 ljudi morati biti otpušteno? Kako će oni biti zbrinuti? Možda bi bilo puno potrebnije reći i konkretnije odrediti kamo s njima, na koji način će biti oni zbrinuti. Borba protiv sive ekonomije. Što to znači borba protiv sive ekonomije? Tako nedefiniran pojam. Pitam se tko se to bori protiv sive ekonomije i gdje će oni biti zbrinuti i je li onaj upad kako bih rekao gospodina Marića u početku da bi oni trebali, dakle Carinska uprava trebala biti pod nadzorom ili skupa sa poreznom službom o tom bi se također dalo raspravljati. Carina, porez, trošarina sve su to pojmovi koji su za Ministarstvo financija, a i za Poreznu upravu dakle neću reći jedinstveni, odnosno oni su u upotrebi i oni su ti koji zapravo su da kažem vrlo bliski. A Porezna uprava evo vidim da sad kažem, pardon Ministarstvo financija ponovno uspostavlja rekao bih ono iz područja ili iz vremena stare Jugoslavije, one prastare Jugoslavije zapravo funkciju financa koji su pratili švercere duhana i ne znam ti ni ja što i s njima vodili čak i evo oružane bitke poput kažem paravojnih postrojbi ili divljega zapada u koje će se pretvoriti što granični prijelazi, a što, recimo kada upadne carinski službenik negdje u Grgureviće ili Čelikoviće ili Brčino i Ravan u Brodsko-posavskoj županiji tražeći kotao za rakiju. I to je posao Carinske uprave jer je odredba da imate pravo proizvesti samo 50 litara rakije za osobnu upotrebu. A kotao se naplaćuje po veličini 200 kn godišnje. I to Carini u Carinskoj upravi RH. I već se sad događa da upravo carinici upravo na taj način obilaze naša sela i traže pečenjare rakije. I sad se to događa. No doduše mi u Slavoniji smo mnogi, odnosno mnogi su prijavili, ja nemam pa nisam ni prijavio takav kotao pa evo sve je manje takvih prekršaja u smislu da netko ne prijavi kotao za rakiju. Sve u svemu s obzirom na ove da kažem vrlo opake i opasne članke zakona, odnosno iz kojih mogu proisteći raznorazni slučajevi kažem poglavito iz članka 59. i ovih stavaka koji su ovdje navedeni te članka 55. evo u kojem kaže da ovlašteni carinski službenik iz članka 54. ovog zakona može uporabiti sredstva prisile, ako je ima, ako ima prisile i ako je uvježban. Dakle, pod uvjetima predviđenim ovim zakonom. Sredstva prisile u smislu ovog zakona su tjelesna snaga, raspršivač s nadražujućom tvari, sredstva za vezivanje čak, pazite ovo sredstva za vezivanje i vatreno oružje. Dakle, carinski službenik ima pravo ukoliko savlada jasno prekršitelja, uvjetno rečeno, i svezati i privesti dakle poput Policije ili poput evo Doc Holidaya iz filmova na divljem zapadu jel' prekršitelja carinske norme. Mislim da ovaj zakon treba doraditi i bilo bi dobro ukoliko bi bio povučen pa upućen na ponovno čitanje. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo prijavljene tri replike. Prvi se javio Branko Vukšić. Izvolite kolega. Kolega Grubišić rekli ste da sam dao karikiran opis u upadu carinika u stan, odnosno postupanju carinika. Međutim, onaj bečki soboslikar a sjećate ga se dobro je u početku bio jako karikaturalna spodoba. Neuspjeli slikar je na kraju krajeva počeo crtati sa potocima krvi. krvi. 11. rujna bi svi Amerikanci potpisali ono što se dogodilo što je američka Vlada učinila, a to je uskratila mnoga građanska prava. Međutim, danas se kaju što su dopustili nešto takvoga jer nikad ta prava nisu vraćena jer i dan danas mogu upadati u stanove pod sumnjom da ste terorist. Ne trebaju nalog, samo vas trebaju osumnjičiti da ste terorist. Dok vi dokažete da niste prošlo 10 godina zatvora. Ovdje kod nas trebaju samo posumnjati da tuđe cigarete pušite ili da nemate markicu na cigaretama i upadnu vam u stan. Ovo je početak. Zato trebamo kriknuti na početak i reći će netko pa nije to strašno. To je prestrašno! Hvala. Odgovor, kolega Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Vukšić dobro je da ne ulazimo u Europu 4. srpnja ili po nekim rječnikom jula jel' to bi bio Dan borca, onda bi se ovaj zakon uklapao potpuno u sve ove.

Članak 20. – "Ovlašteni carinski službenici iz članka 18. stavka 2. ovog zakona imaju pravo nositi vatreno oružje i streljivo na cjelokupnom carinskom području RH." Stavak 2. "Ovlašteni carinski službenici iz članka 2. imaju pravo nositi vatreno oružje i streljivo dok poslove obavljaju u službenoj carinskoj odori, a iznimno i civilnoj odjeći po nalogu nadređene osobe ukoliko za to postoji opravdani razlozi." Stavak 3. "Način nošenja i uporabe vatrenog oružja prepisuje Pravilnikom ministar financija." Opaki, opasni članci, Doc Holiday itd. Znate što vam čitam? Postojeći Zakon o Carinskoj službi donesen u ovom Saboru. Meni je prvi mandat, gospodinu Vukšiću isto, ovo je zakon donesen u ovoj sabornici. Pročitat ću vam i službeni list iz 2010. Pravilnik o načinu postupanja i uporabe sredstava prisile ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija i Carinske uprave.

kaže: "Ovlašteni carinski službenik nosi i upotrebljava kratko vatreno oružje i streljivo na cjelokupnom carinskom području RH kada obavlja poslove carinskog nadzora i carinske provjere sukladno posebnim propisima." Potpisnik pravilnika Potpredsjednik./… Bravo, potpredsjednik Vlade RH ministar financija Ivan Šuker, vlastoručno. Nema gospodina ovdje, ali čisto da znamo o čemu govorimo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Hvala. Imamo odgovor kolega Grubišić izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega dobro da ste pročitali. Naime i protiv tog sam zakona kojega ste pročitali i tog bivšeg zakona. Prema tome ipak kada gledate sadržaj i tekst toga zakona čini mi se ako sam vas dobro razumio s obzirom da smo poprilično daleko i ovako i politički, dakle čini mi se da su bile formulacije blaže. Morate to priznati. Hvala lijepo. 58.zakona koji govori o ovom naoružavanju carine koja evo bez obzira što je bilo predviđeno ranijim zakonima nije učinjeno. A mi imamo drugu i drugačiju vlast koja bolje razumije potrebe pa i civilizirano ponašanje i sada smo došli do toga da opasan čovjek koji sam sebe naziva opasnim u borbi za svoje vlastite principe prema članku 59.način nošenja i uporabe vatrenog oružja pravilnikom propisuje taj ministar financija koji se nesumnjivo dobro razumije u oružje. neki dan izjavio u svojim opasnim namjerama. Međutim, replicirao sam zato što hrvatski Ustav kaže da je stan nepovrediv, a prema rješenjima ovog zakona sada naoružani carinski službenici i to bez obzira nosili li uniformu ili bili u civilnoj odjeći imaju pravo zaustavljat vas na cijelom teritoriju RH pa i upadati u stan kada vrše carinski nadzor. To pravo nije čak pridržano ni pripadnicima policije i oni su sudskim aktima ograničeni od toga da li vam mogu ili ne upasti u stan i jedino u slučaju da gone počinitelja kaznenog djela i to težih kaznenih djela mogu vam neovlašteno bez valjanog sudskog naloga upasti u stan. Zbog toga mislim da je ovo preopasna odredba u ovom zakonu bez obzira na naoružavanje koje samo po sebi govori o sasvim krivim namjerama Vlade da predlaže ovaj zakon ili da nije izbrisala nešto što je našla u ranijim zakonima. Činjenica i mogućnost da vam carinski službenici upadaju u stan je nešto što se ne smije dopustiti i što se kosi sa odredbama hrvatskog Ustava. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Imamo odgovor kolega Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Mlakar ustavna odredba da je stan nepovrediv evo ovim zakonskim rješenjem u kojemu je zaista reklo bi se prilično date velike ovlasti carinskim službenicima koji pogotovo ajde da kažem neki mlađi neiskusniji koliko dobro prouči ovaj zakonski akt i ovaj materijal i bukvalno shvati svoju funkciju pa onda bude tako nadobudan carinik mladi može zaista proizvesti konflikt i jedan eksces koji može dovesti do vrlo ružnih stvari i rješenja u Hrvatskoj. Hvala lijepo.